Hvala.Moram da kažem da sam bio tolerantan, samo zato što je ovo njen prvi nastup. Ona je inače svetski velemajstor violončela i nikad se nije bavila politikom, tako da vas molim da imate razumevanja za ovu moju popustljivost.Sada

kandidati za članove Vlade Republike Srbije, dame i gospodo narodni poslanici, ja u ovom cenjenom domu pre nekoliko dana govorio o jednoj činjenici i o tome da SNS na današnji dan i predsednik Aleksandar Vučić imaju rejting od 66%. Dakle, istorijsku podršku građana i naroda Republike Srbije za sve ono što je urađeno u prethodnih nekoliko godina, u vreme kada je on bio mandatar 2014. godine, kada je vodio Vladu Republike Srbije i ono što on kao svojevrsni amanet, kao 44/2 MG/MĆjednu veliku odgovornost prenosi na vas, gospođo Brnabić, ali i na sve buduće članove Vlade, da delujete i radite onako kako je to rađeno u prethodnom periodu, posebno u oblastima spoljne politike, ekonomije, izgradnje infrastrukture i očuvanja najviših nacionalnih interesa naše zemlje.Zahvaljujući predsedniku Vučiću, zahvaljujući ovolikoj podršci naroda i SNS, naša naša zemlja postaje šampion u mnogim oblastima. O našoj zemlji se govori u stranim medijima, u najrazvijenim stranim državama u najboljem mogućem svetlu, počevši od "Fajnenšel tajmsa", od onoga što smo uradili po pitanju infrastrukture na "Duing biznis" listi Svetske banke, pa i pre nekoliko dana ovo "Blumbergovo" istraživanje i stav o tome koliko će ova naša nova Vlada, za nekoliko sati ili za sat i nešto vremena biti izbalansirana i koliko je to veliko bogatstvo i demokratičnost naše zemlje i nas kao političara u vladajućoj većini, da u Vladi Republike Srbije sedi 11 kvalitetnih, odličnih žena koje mogu da rade poslove od energetike, evropskih integracija i svih drugih resora koji su bitni za razvoj naše zemlje.Moje kolege su govorile dosta o šest principa koje je predsednik postavio pre nekoliko dana, kojima će se naša zemlja prioritetno baviti u narednom periodu. "Srbija 2020.-2025." govori jasno o viziji predsednika Vučića, o liderstvu i o svemu onome što je nama potrebno da budemo još jači, da budemo još moderniji, da budemo još bogatiji i da sledimo one rezultate koji su napravljeni i u 2015, 2016. godini, ali i u prošloj godini, ali i da pokažemo koliko smo dobri krizni menadžeri, kao i on, ali kao i gospođa Brnabić, na kraju krajeva i sada već bivša Vlada da se na najbolji mogući način izborimo sa ovom katastrofalnom pandemijom, da sačuvamo zdravstveni sistem. Tu naravno čestitke i ministru zdravlja koji je odradio veliki posao i celom Kriznom štabu, da sačuvamo naše građane, da sačuvamo naše ljude, ali je jako važna stvar da ne zaboravimo našu ekonomiju, da ne zaboravimo naše male, srednje i velike kompanije, ali i da ne zaboravimo strane investitore.Mi smo čini mi se, jedina zemlja u Evropi, koja je samo nekoliko dana posle završetka vanrednog stanja počela da otvara nove fabrike. U nju su počeli da dolaze novi investitori, da otvaraju hiljade radnih mesta, da radimo ono što je Vučić započeo 2014. godine, da dovedemo u svako mesto, koliko god da je ono malo, nerazvijeno, novu fabriku, nove tehnologije, da sarađujemo sa svima, da usaglašavamo našu spoljnu politiku, da jačamo ekonomski, da jačamo u svakom mogućem smislu i na taj način osiguramo sebi jaku spoljnu političku poziciju.Sada

jedna ogromna pobeda naše zemlje, ogromna pobeda predsednika Vučića i ono što je još bitnije od svega toga, da mi postajemo pobednici i da se u ovu zemlju zahvaljujući njemu i zahvaljujući tom liderstvu vraća taj liderski duh, vraća pobednički duh koji smo već pokazali da imamo i u oblasti ekonomije, i u oblasti socijalne politike, i u oblasti kulture, sporta, turizma, ali ovoga puta i spoljne politike, odbrane, unutrašnjih poslova i svega onoga što je važno za zaštitu ključnih i vitalnih nacionalnih interesa naše zemlje.Takođe, hoću da kažem da je jako važno, pored ove saradnje sa velikim silama, to što je napravljena odlična saradnja i pozicioniranje i sa Višegradskom grupom i sa našom ovde kvadriteralom, kvadriteralom, računajući tu Grčku, Rumuniju i Bugarsku i sve ono što je urađeno na inicijativu našeg predsednika, a vezano za mini Šengen, vezano za prvenstveno i prioritetne ideje carinske unije i ekonomiju, radna mesta i sve ono što je on govorio godinama, a sada se pokazuje da to prihvataju i oni koji su od početka bili protiv toga, i oni koji su bili mentori i oni koji su bili uvek protiv nas. Slobodan protok roba, ljudi kapitala, trgovina, ekonomija, radna mesta, nove investicije, zajedničko tržište. Samo je to put ka rešenju par ekselans političkih problema, a za to vreme, 18 puta nepriznavanje ili suspendovanje priznanja tzv. Kosova i jačanje maksimalno pozicije naše zemlje u međunarodnoj zajednici, nemogućnost, odnosno sprečavanje tzv. Kosova da postane punopravni član Uneska. Sećamo se naše sreće i zadovoljstva kada je gospodin Stefanović došao iz Abu Dabija boreći se tamo da tzv. Kosovo ne uđe u Interpol.Dakle, svi su radili i nadam se da će svi u narednom periodu raditi na tom putu i planu odbrane naših vitalnih interesa i naravno onoga što je postavio predsednik Vučić, a vezano za modernizaciju naše zemlje, vezano za mir, vezano za stabilnost.Mnogo energije, mnogo rada je posvećeno tome da dođe do stabilnosti, da dođe do mira, jer kada imamo stabilnost, onda možemo da imamo i dugoročna politička rešenja. To je pokazatelj da naša vlast, da naša većina ovde u Skupštini, ali i naša buduća Vlada će brinuti o građanima, o njihovim interesima, o njihovom novčaniku i svemu onome što je potrebno za normalan život svakog našeg građanina. Tako ćemo samo podići naše kapacitete u oblasti demografije i demografskih kapaciteta, tako ćemo podići kapacitete i u oblasti ljudskih i manjinskih prava i, da tu završim, i tu smo šampioni.Evo govori nekih mojih kolega su dovoljno pokazali koliko je ova država otvorena za saradnju, koliko nije u ovoj zemlji bitno ko se kako zove, koje je vere, koju religijsku ili bilo kakvu drugu ima pripadnost. To su pokazali naši prijatelji i braća Mađari danas, Bošnjaci koji hoće da grade ovu državu. Svima njima se zahvaljujem, Mađarima posebno.Pre neki dan sam gledao jedan dokumentarni film i želim da se zahvalim na njihovim žrtvama i posvećenosti našoj zemlji, i Josipu Šicu, dobrovoljcu na Košarama, i Tiboru Cerni i njihovim porodicama, svima onima kojima je Srbija na srcu. Njima je Srbija i majka i biće majka i nadam se da će Srbija u budućnosti da nastavi ovim putem, da bude država svih građana ove zemlje želeći da svi oni budu razvijeni, da njihove porodice budu bogate i da svi napreduju. Hvala. Zahvaljujem narodnom poslaniku Vladimiru Marinkoviću.Sledeći reč ima narodni poslanik Života Starčević iz poslaničke grupe Jedinstvena Srbija.Podsetila bih vas da vaša poslanička grupa ima devet minuta i 48 sekundi.Neka se pripremi Marko

Uvažena predsedavajuća, dame i gospodo narodni poslanici, uvaženi kandidati za članove buduće Vlade Republike Srbije, večeras, danas, biramo 16. po redu Vladu Republike Srbije u modernoj eri višestranačja, ako računamo one izbore iz 1991. godine i Vlade Dragutina Zelenovića ili 142. Vladu, ako brojimo od prve Vlade Avrama Petronijevića iz 1839. godine, odnosno Kneževine Srbije.Zašto pričam i zašto sam počeo sa ovim podacima? Ovih dana na raznim portalima i medijima možemo videti pojedince ili čitati pojedince koji, želeći da omalovaže, diskredituju Vladu koja još nije izabrana, koji žele da omalovaže i minimiziraju bilo kakav budući rezultat Vlade koju danas biramo, Vladu koja još nije izabrana nazivaju vladom oročenog mandata, govore o tome da vlada ima kratak period i da ne može puno toga da uradi i da postigne značajne rezultate.Međutim, ja moram da vam kažem da u istoriji Srbije jednostavno jako često i jako puno su birane i smenjivane vlade. Samo u periodu od 1918. do 1929. godine birano je čak 26 vlada, počev od tzv. 12. Vlade Nikole Pašića, pa sve do prve Vlade Petra Živkovića 1929. godine.Naime, država Srbija je uvek bila izložena brojnim izazovima, kako iznutra, tako i spolja. Kako bi odgovorila tim izazovima, kako bi na najbolji, najoptimalniji način rešila probleme sa kojima se suočava Srbija je često, između ostalog, i menjala, rekonstruisala svoje vlade.Inače, vlade.Inače, danas u 21. veku, kada su promene u svetu, Evropi, okruženju jako brze, kada su periodi između ekonomskih kriza i perioda ekonomskog prosperiteta jako kratki i jako se brzo smenjuju, danas u doba kada vlada pandemija Korona virusa i naravno ekonomska kriza koja prati tu pandemiju Korona virusa, svet, pa i Srbija koja svakako nije izolovana od svega imaju i te kako potrebu da se menjaju. Otuda danas biramo vladu koja treba da odgovori potrebama današnjice, izazovima današnjice i koja treba da omogući dobro funkcionisanje svih sfera društva u uslovima pandemije i ekonomske krize koja pogađa čitav svet i koja treba vladu koja treba vladu da zaštiti pre svega zdravlje nacije.Ali, svet i Srbija danas i svet i Srbija 2022. godine neće biti isti. Svet se, kao što rekoh, jako brzo menja. Mi ne znamo da li će i kada biti završena pandemija Korona virusa. Ne mogu se precizno i tačno predvideti ni posledice ekonomske krize koja sledi i prati pandemiju. Ne znamo kakvi i koliki će biti pritisci, spoljnopolitički pritisci na našu državu. Sve to je razlog i upravo u tom smislu ja shvatam najavu predsednika Republike Srbije da ćemo 2022. godine imati nove parlamentarne izbore i novu Vladu koja će imati zadatak da odgovori nekom novom, drugačijem i nadamo se boljem vremenu.Međutim, vlada koju danas biramo mora odgovoriti brojnim izazovima, kako sačuvati ekonomiju Srbije u uslovima pandemije i kako zadržati lidersku poziciju u regionu kada su u pitanju direktne strane investicije. Ova Vlada mora sačuvati političku i vojnu neutralnost u vreme kada smo svedoci veoma velikih turbulencija u svetu. Ova Vlada mora da očuva mir i stabilnost, ne samo u državi Srbiji, već i u regionu i da bude lider i bude lider i stub očuvanja tog mira i stabilnosti u regionu.Ova Vlada mora da očuva teritorijalni integritet i suverenitet naše države, a da pritom ostane na proklamovanom putu ka članstvu u EU. Ova Vlada mora da nastavi da gradi dobru spoljnu političku poziciju i da

Kinom.Naravno, ova Vlada treba da razvija i dobre dobrosusedske odnose. Ova Vlada treba da nastavi borbu sa kriminalom i korupcijom i da nastavi jačanje svih institucija sistema, mora da osnaži borbu protiv bele kuge, pospeši rađanje, sačuva zdravlje nacije. Ova Vlada mora da pokrene unutar preko potreban unutrašnji dijalog u društvu. Ova Vlada mora da nastavi sa revitalizacijom sela. Slažem se sa tvrdnjom u ekspozeu da svako selo treba da ima širokopojasni interes, ali svako selo mora da ima i zdravu pijaću vodi, kvalitetnu struju, gas, nasipane atarske puteve, mora da ima sportske terene, domove kulture, mora da ima penzionerske klubove kako bismo izjednačili kvalitet života kako u gradu, tako i na selu.Slažem se i sa tvrdnjom da Srbija mora da ide u korak sa svetom i da Srbija mora da razvija veštačku inteligenciju, to je preko potrebno, ali Srbija mora da nastavi da čuva i da se trudi da očuva i našu prirodnu inteligenciju i znanje, odnosno naše mlade, da spreči odlazak u svet, odliv mozgova kako bismo te mlade, talentovane ljude sačuvali u našoj zemlji i kako bi od njih stvorili dobre građane Srbije.Što se tiče obrazovanja, naše obrazovanje i naš obrazovni sistem je dobar. O tome svedoči činjenica da su mladi, školovani ljudi rado viđeni u najrazvijenijim državama sveta. Naš obrazovni sistem je nedavno pokazao da se lako i brzo adaptira i na iznenadne i nepovoljne i neprijatne situacije, ali prostora za popravljanje obrazovnog sistema i te kako ima.Naime, naš obrazovni sistem moramo postaviti tako da odgovori potrebama ne današnjice, već nekog budućeg vremena. Zašto? Zato što oni koje danas školujemo iz obrazovnog sistema kao finalni proizvod izlaze tek za nekoliko godina, tako da naš obrazovni sistem mora ići ispred svog vremena.Kažu – koja je razlika između škole i života? Školovan prvo da lekciju, pa vam onda da test, da vidi da li ste naučili. Život vam prvo da test iz koga naučite lekciju. Naš obrazovni sistem mora da bude usklađen sa potrebama života današnjice. Naš obrazovni sistem i stečeno znanje u njemu mora biti primenljivo. Zato mi je drago što je u ekspozeu obrazovanje stavljeno kao jedan od prioriteta.Na prethodnim parlamentarnim izborima narod je pokazao da želi politički kontinuitet, dao je ogromno poverenje strankama koje su i u prethodnom periodu činile vlast, pa je ova vlast, odnosno ova Vlada koju večeras biramo zaista i Vlada političkog kontinuiteta, ali i Vlada sa puno novih personalnih rešenja, samim tim i sa novom energijom, koja će dati jedan dodatni impuls daljem snažnom ekonomskom razvoju naše države i društva.Otuda poslanička grupa JS će podržati, kao što je i u prethodnom izlaganju rekao naš predsednik Dragan Marković Palma, predlog predsednika Republike za izbor i za kandidate za Vladu Republike Srbije i u daljem radu će dati svoj doprinos kroz skupštinsko delovanje, kako bismo svi zajedno odgovorili izazovima današnjice.Budućoj Vladi želim puno uspeha u radu. Hvala. Hvala, kolega.Samo da vas obavestim da ste potrošili vreme predviđeno za vašu poslaničku grupu.Reč ima prof. dr Marko Atlagić. Izvolite. Uvažena potpredsednice Narodne skupštine Republike Srbije, uvažena mandatarko gospođo Brnabić, dame i gospodo narodni poslanici, drago mi je što među kandidatima za ministre vidim lica koja su vrlo često

ministre.Poštovani narodni poslanici, ovaj program rada Republike Srbije kandidata za predsednika Vlade Ane Brnabić izuzetno je dobro postavljen, zasniva se na onih šest ciljeva, ali razrađen da tako kažem, i nemam nameru posebno o njima govoriti, ali ću skrenuti neku pažnju na svih šest, u nekom drugom kontekstu.Prvo, kako je i nagovestila gospođa Brnabić, a i predsednik Republike, borba za zdravlje naših građana, pod broj jedan, kako onih starijih, tako i onih sredovečnih, a i naše dece. Cilj nam je, dame i gospodo, da budemo među pet najuspešnijih evropskih zemalja. To je visoka lestvica. Verujem u Vladu Republike Srbije da će ispuniti ovu lestvicu, a da ne kažem i prebaciti. U tu svrhu potrebni su nam novi kapaciteti, nove bolnice, klinički centri, renoviranje starih, potrebna su nam dodatna ulaganja iz budžeta, što nije lak posao. To je jako teško u ovoj situaciji u kojoj se nalazimo.Radi onih koji svakodnevno negiraju uspeh bivše Vlade, da kažemo već bivše, ali i radi onih ministara koji su u sadašnjoj Vladi, dozvolite i radi građana Republike Srbije da kažem, da je Republika Srbija prva uvela zdravstvene mere za suzbijanje korone. Je li tako, gospodo narodni poslanici? Prvi smo uveli neophodne ekonomske mere za oživljavanje ekonomije. Znam da izazivam sada revolt naših političkih protivnika, a moraju se složiti sa ovim. Isto tako, sačuvali smo zdravstveni sistem uz nadljudske napore naših zdravstvenih radnika, medicinskih sestara i naših lekara i Vlade u celini i predsednika Republike, i to smo jedna od retkih zemalja, kako vidite sad u okruženju šta se dešava. Dalje, u ovakvoj situaciji, gradili smo kovid bolnice. Je li tačno ili nije? U ovako teškoj situaciji prilagodili smo zdravstveni sistem pandemijskom vremenu u neverovatno brzom vremenu, prekomponovali smo, i to smo jedna od retkih zemalja u okruženju, a da ne kažem i u Evropi.Pomogli

gospodine Lončar, udarce od naših političkih protivnika, vi gospođo Brnabić, vi članovi bivše Vlade i kandidati u sadašnjoj Vladi i naš predsednik Republike. Ovo moram zbog toga da kažem, prvi smo prilagodili školski sistem ovom pandemijskom vremenu, prvi u ovom delu Evrope, nabavili smo prvi zaštitnu opremu, dokazali smo praktično solidarnost, dali smo pomoć i nekim evropskim zemljama u Evropskoj uniji. Je li tačno ili ne? Unatoč svemu tome, doveli smo naš zdravstveni sistem na šesnaesto mesto u Evropi, a za vreme vlasti bivšeg režima, gospodine Jeremića i gospodina Đilasa, sa 619 miliona evra za vreme bavljenja politikom, bili smo van liste

Imaju li malo osećaja prema onim koji su nastradali od korone? Deo doktora, deo profesora i da ih dalje ne nabrajam. Među njima, ovo moram da istaknem, zbog brutalnih napada na sve poslanike u Narodnoj skupštini SNS, brutalnih napada za sve kandidate za ministre i najbrutalnijih napada na predsednika Republike je dr Mila Alečković. Ta žena vrši propagandu iz Pariza protiv suzbijanja kovida-19 u Srbiji, a istovremeno iz Srbije vrši agitaciju protiv suzbijanja kovida-19 u Francuskoj i u Srbiji, niko ne zna gde je. Ona je nazvala predsednika Vučića i njegove saradnike, poslanike, bitangama, sadistima i psihopatama 15. juna gospodnje 2020. Ta gospođa je profesor univerziteta. Ona kaže da se bori protiv respiratora, pa kaže, citiram: „Sve je više ljudi na respiratorima, da odu u smrt. To je program ubijanja ljudi“. Možete li, poštovani građani Republike Srbije, zamisliti da to govori profesor univerziteta? „Ljudi u Kriznom štabu su najgluplji“, citat njen, „Doktor Kon je velika budala“, citat. Kaže: „Na francuskom Kon znači budala“. To je ta naša profesorka. Ko je ta žena? Moram da kažem da je predavala na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Zbog lošeg odnosa prema nastavi isterali su je sa tog fakulteta. Oni koji su joj hleb dali u Kosovskoj Mitrovici, ona im danas vraća takvim pogrdnim nazivima.Dozvolite nazivima.Dozvolite dalje, poštovani narodni poslanici, borba za vitalne interese našeg naroda na Kosovu i Metohiji, samo nekoliko rečenica, pošto 23 godine sam radio na Kosovu i Metohiji. To je vrlo teška borba, a vodi se posle 2008. godine, a problemi su pre više od tri veka, uz stalno gubljenje našeg stanovništva. Zato je potrebno široko jedinstvo čitavog naroda, jer samo tako možemo sačuvati naše interese interese da budemo spremni za kompromisno rešenje, da ulazimo u razgovore za kompromisno rešenje, da ulazimo u razgovore, ne da iz njih bežimo kao što predlažu neki politički protivnici. Imamo mi jedan deo intelektualaca koji se zalažu za to da predamo Kosovo i Metohiju. Ja se izvinjavam, ali moram o imenima govoriti i ništa neću slagati, daću citat, ako se ne slažu neka me tuže za ovo.Akademik, koga često prozivam u ovom visokom domu, Dušan Teodorović kaže, citiram – pustite Kosovo, da ne bi ste žrtvovali Srbiju. Veliki problem za srpsku naciju i državu su pojedini intelektualci, koji zahvaćeni, navodno evropskim pomodarstvom i koristoljubljem, zaboravljaju interese svoje otadžbine. Gospodinu Teodoroviću, akademiku, predsedava predsednik Srpske akademije, dr Kostić, koji je rekao, citiram – de jure i defakto Kosovo je izgubljeno za Srbiju. Završavam citat. Oktobar 2015. godine.

Na Kosovo su Srbi živeli, na Kosovu su Srbi radili i gradili vekovima, nadam se da će i u budućnosti, vekovima, ne da se nadam nego siguran sam.Gospodine akademiče Teodoroviću, zapamtite moral i patriotizam čine jednog naučnika velikim, ponoviću vam, moral i patriotizam čine jednog naučnika velikim, upravo te vrednosti daju smisao nauci.

Završen citat. A nije predsednik Upravnog odbora akademije, našao za shodno da stavi to na dnevni red, a stavlja i brani akademika Teodorovića, samo zbog toga što citiram ove gluposti, koje izgovara.Vi ste, gospodine akademiče 5. marta gospodnje 2020. godine, uporedili građane Republike Srbije, koji podržavaju predsednika Republike Srbije, gospodina Aleksandra Vučića i SNS sa stanovnicima nacističke Nemačke i pristalicama Adolfa rekli ste gospodine akademiče, citiram – Aleksandar Vučić je uspeo slično, kao Staljin, Hitler, Musolini i Franko. i Franko. Završen citat. Napali ste, gospodine akademiče i SPC. Nemam vremena večeras o tome, a nadam se da će mi dozvoliti predsednik poslaničke grupe u budućnosti.Kada

sastao se u čačanskoj kafani, 4. jula 2018. godine, zajedno sa Vukom Jeremićem, Jankom Veselinovićem, Boškom Obradovićem, Dušanom Petrovićem, čini mi se da je i onaj Veljo Ilić, doktor kraduckanja,

umesto da su se dogovorili da Kosovo i Metohiju vrate, tamo odakle su ga oterali, te moralne gromade pale su tako nisko, da nesreću vlastitog naroda i svojih građana koriste za svoje sebične interese. Zato njih nema danas ovde. Bili su oni u prošlom mandatu, nisu se hteli suočiti sa istinama u ovom visokom domu.Četvrto, borba protiv onih koji su ekonomski progres Srbije iskoristili zato da postave neke nove temelje i mreže za uspostavu novog sistema i ubijanje i pljačkanje ljudi. Srpska napredna stranka, se borila protiv ove pošasti i dostigla visoki nivo, zahvaljujući Nebojši Stefanoviću, zahvaljujući gospodinu Vulinu i svim ministrima u prošloj Vladi, a zahvaljujući i narodnim poslanicima i našem predsedniku Aleksandru Vučiću.Peto, očuvanje nezavisnosti samostalnog odlučivanja. Ovo posebno povlačim, očuvanje nezavisnosti samostalnog odlučivanja Srbije i Srbija je ponosi time. Zašto narodni poslanici? Pa, zbog toga što je to tradicija i sastavni deo identiteta srpskog naroda i srpske države. Bićemo vojno neutralna zemlja, brinućemo o svojim interesima, a naš kurs je EU.Poštovani EU.Poštovani narodni poslanici, šesto, snažan ekonomski napredak Srbije, da se borimo za rast preko 6% iduće godina, a da bar ovu godinu s obzirom na situaciju u kojoj smo završimo oko nula, te da budemo zaista zbirno najbolji u Evropi. To je strahovita podignuta lestvica. To od vas traži, gospodo narodni poslanici i kandidat za ministre, i kandidat za ministre, naš uvaženi predsednik, gospodin Aleksandar Vučić. To traže građani Republike Srbije i nema zaista smisla da to nećemo ispuniti.A da bi to ostvarili, danas je to neko rekao, u ekspozeu mandatarke to stoji, a i naš predsednik je to rekao pre četiri dana, potreban nam je mir, zalaganje u regionu za mir, upravo onako kako se zalaže naš predsednik Republike, propagira pedagogiju mira. Mir je osnovni uslov za stabilnost zemlje i regiona. Za budućnost se mir osigurava vaspitanjem naše dece i omladine, a ona je unazad 15 godina, ne samo u našoj zemlji, nego u regionu bila na vrlo nismo stepenu. Ne govorimo o obrazovanjem nego o vaspitanju. Vaspitanje za mir u budućnosti se vrši programima u dečijim obdaništima, u školama, na univerzitetima, dakle, u roditeljskom domu i ostalim faktorima vaspitanja i obrazovanja.Još je veliki Lajbnic, nemački filozof rekao svojim savremenicima, citiram – dajte mi vaspitanje i mi ćemo za kraće od pola veka promeniti karakter Evrope. Završen citat.Poštovane dame i gospodo, a veliki češki pedagog i reformator i učitelj, Jan Amos Komeski pisao je, citiram – rat treba odbaciti kao nešto zversko jer ljudstvo pristaje samo ono ljudima što je ljudsko. Završen citat.Danas citat.Danas poštovani građani Republike Srbije čovek kao resurs, svekolikog progresa osuđen je, sudbina nam dala da gradimo društvo učenja, da gradimo društvo slobodnog vremena, da gradimo društvo informatičko i civilno društvo. To nije ni malo lako, to su ogromni zadaci.Na kraju, da malo nerviram naše političke protivnike, skroz. Postavljam pitanje vama, uvaženi narodni poslanici, a i našim političkim protivnicima i građanima Srbije – Ko je prvi od predsednika države u zadnjih 30 godina izvršio finansijsku konsolidaciju države? U zadnjih 30 godina, razmislite malo od kada do kada. Naravno, Aleksandra Vučić. Ko je prvi rekao od predsednika država – nećemo u NATO, a hoćemo saradnju sa njim? Od predsednika država, Aleksandar Vučić. Ko je prvi od predsednika država obeležio NATO agresiju na našu zemlju? Naravno, Aleksandar Vučić.

Aleksandar Vučić. Ko je prvi uveo digitalizaciju? Za vreme Aleksandra Vučića, on je u svom ekspozeu prvi nagovestio, a kasnije i gospođa Brnabić. Ko je prvi povratio iz Rusije 166 list Miroslavljevog jevanđelja gde mu je odavno bilo mesto?

Vučić.Poštovani narodni poslanici, a politički protivnici dobro zapamtite, danas je Aleksandar Vučić jedini, podvlačim, Evropi, jedini slobodni vladar u Evropi.Apelujem na naše političke protivnike da ne dele narod. Narod nije podeljen, oni ga dele svakodnevno ulicama i gradovima Srbije, i da ne šire mržnju i nasilje, jer vaša mržnja i vaše nasilje koje provodite širom Republike Srbije nećemo odgovarati nasiljem i mržnjom. Znate zašto? Zato što smo svesni da se mržnjom i nasiljem na može graditi Republika Srbija. Ona se može samo graditi neumornim radom, patriotizmom, ljubavlju i lepim vaspitanjem. U to ime staraćemo se da sprovedemo ovo u delo. Hvala.

danas je važan dan u Domu Narodne skupštine, jer danas treba da izaberemo novu Vladu, odnosno novog mandatara i članove Vlade. Ovo je važan, a ujedno i svečan dan.Ono dan.Ono što najpre želim da istaknem to je da me raduje što je u ovoj Vladi 50% je članova žena i to ne samo sa aspekta rodne ravnopravnosti, već je to za mene dokaz da je Srbija postala zrelo demokratsko društvo. Žene su vredne, žene su marljive, žene su odgovorne, a žene su, Boga mi, vrlo hrabre.Ono što najpre želim da istaknem, a što se tiče ekspozea mandatarke to su dve činjenice. Da je vaš ekspoze duboko utemeljen u realnosti, a bez realnosti nema ni budućnosti.Druga njegova bitna karakteristika je to da vaš ekspoze ima viziju budućnosti,

Znači, vratiću se možda samo na jedno. U fokusu vašeg ekspozea je upravo čovek, građanin Republike Srbije.Takođe, želim da naglasim da ste se vi u svom ekspozeu držali i šest principa koje je Aleksandar Vučić, predsednik Republike Srbije, izneo kao plan i program,

decu.Takođe, moram da kažem da je u sklopu vašeg ekspozea i investicioni projekti koji se odnose na plan i program „Srbija 2025“ koji je utemeljivač tog plana i programa predsednik Republike Aleksandar Vučić zajedno sa vama.Ono što je cilj tog plana „Srbija 2025“ to je da na kraju 2025. godine prosečna plata bude 900 evra, prosečna penzija između 430 i 440 evra, da Srbija bude zemlja ekonomski jaka i ekonomski lider uopšte u Evropi.Želim da naglasim da ono što je prioritet broj 1, to je svakako briga za zdravlje svakog građanina Srbije i starijeg, i sredovečnog, sredovečnog, i mladih i dece.Kao cunami kovid 19 zahvatio je sve zemlje na globalnom nivou. Mnogo ekonomski uspešnije zemlje nisu uspele da se nose na način kao što se to nosila Srbija. Tome treba da zahvalimo, pre svega, zdravstvenim radnicima koji su odgovorno i požrtvovano brinuli o svakom pacijentu, ali naravno ne treba da nas bude stid, moramo da zahvalimo i našoj državi, moramo da zahvalimo i predsedniku Aleksandru Vučiću, moramo da zahvalimo i vama, gospođo premijerka, zato što ste učinili sve da građanima blagovremeno i adekvatno budu pružene sve informacije, a u prethodnom periodu radili ste puno kako bi se naš zdravstveni sistem ojačao.Zahvaljujući ličnom prijateljstvu predsednika Republike Aleksandra Vučića i predsednika Narodne Republike Kine, Si Đipinga, iz Kine nam je stigla ogromna pomoć kako u medicinskoj opremi, tako i možda što je još značajnije u ljudstvu. To su zdravstveni radnici koji su u tom prvom naletu kovida 19 pomogli našim zdravstvenim radnicima ovde u Srbiji.Naravno

da nije 2014. godine premijer Vlade Republike Srbije bio Aleksandar Vučić, da nije preduzeo mere fiskalne konsolidacije koje jesu bile bolne i teške, ali jedine moguće u tom momentu. Čak i preduzimajući takve mere, tada premijer, Aleksandar Vučić vodio je računa o zaštiti onih najranjivijih i najugroženijih, penzije za 60% penzionera apsolutno nisu smanjene, a nijedno socijalno davanje niti je umanjeno, niti je kasnilo.Ono što takođe želim da naglasim, a što sam primetila u vašem ekspozeu, to je da vršite analizu poteškoća sa kojim se svakako suočavate u svom radu, jer poteškoća uvek ima, ali odgovorna Vlada upravo i služi za to da se sa teškoćama bori i da nalazi rešenja za izlazak iz tih poteškoća.Želim da pohvalim proširenje Vlade sa još tri ministarstva, posebno bih se osvrnula na Ministarstvo koje se odnosi na populacionu politiku i demografiju.Takođe, moram da istaknem da je posle 70 godina pitanje populacione politike prvi na dnevni red stavio upravo Aleksandar Vučić. Dobro je što ekonomski napredujemo, dobro je što je Srbija danas cenjena i uvažavana u svetu, ali mi zadnjih 30 godina imamo negativan prirodni priraštaj.Srbija mora da bude zemlja u kojoj se rađaju deca, i zato već 2018. godine, preduzete su mere kako bi se radilo na podsticaju nataliteta. Te mere dale su rezultate i nadam se da će novo ministarstvo svojim kapacitetom, kroz svoj rad dalje raditi na unapređenju svih mera koje se tiču populacionih i demografske politike.Ono što želim da istaknem, to je da je Srbija preduzela jedan paket ekonomskih mera, koje su se odnosile i na građane privrede. Srbija četiri za sredstva ekonomske podrške upumpano je 4,28 miliona evra, kako bi građani Srbije što bolje izneli teret koji nam je pretio i preti nam od kovida 19.U svakom slučaju želim vam sreću i uspeh u svom radu. Nadam se da ćete nastaviti da Srbija, pre svega bude mirna, bezbedna, ekonomski napredna zemlja i zemlja koja se svake godine

na listama poslaničkih grupa više nema prijavljenih za reč, a pre zaključivanja pretresa, pitam da li žele reč predsednici, odnosno, predstavnici poslaničkih grupa ili još neko ko nije iskoristio svoje pravo iz člana 96. Poslovnika?

Hvala vam, poštovani predsedniče.Na kraju ove rasprave želim da se zahvalim svim poštovanim narodnim poslanicima, kako onima koji su izrazili podršku za program rada Vlade koji sam predstavila i za tim koji sam predstavila, tako i onima koji su rekli da neće glasati za nas, što je sve normalno i prirodno u jednom demokratskom društvu, kakva je Republika moram da kažem da sam zaista ponosna i zahvalna zato što smo danas u ovoj Narodnoj skupštini posle mnogo, mnogo vremena čuli jednu zaista konstruktivnu raspravu i pokazali građanima Republike Srbije kako to izgleda kada imate parlament u kome

i da vam kažem da, ukoliko dobijemo vaše poverenje, već danas ja znam da će meni rad ovakvog parlamenta mnogo pomoći u mom radu kao predsednice Vlade zato što ću… Pa, kao što je i rekao narodni poslanik Đukanović, ne očekujem ja da ćemo mi imati uvek i stalno podršku zato što ste vi ozbiljni ljudi. Očekujem zaista tu

i tako ćemo svi zajedno u mandatu ili u sazivu ovog parlamenta i ove Vlade zaista na najbolji mogući način pružiti ono što našim građanima treba i ono što oni od nas očekuju,

Srbije.Mislim da će posle mnogo vremena svi građani Republike Srbije da se osete ponosno kada gledaju svoj parlament i svoje narodne poslanike, teme o kojima pričaju i način na koji razgovaraju jedni sa drugima i kako rade za njih, jer, na kraju krajeva, svi mi ovde radimo samo i isključivo za građane Republike Srbije.Čula sam neke kritike da je ekspoze suviše ambiciozan i hoću da kažem da mi nikada, pa kada govorimo o tom kontinuitetu, onda mislim od 2014. godine, godine, nismo bili neambiciozni. Upravo suprotno, zaista smo uvek bili izuzetno, izuzetno ambiciozni, ali ne i nerealni, ne neracionalni. Znali smo da postavljamo ciljeve koje neko može da ispuni samo ako radi svaki dan od ujutru do uveče i da sve od sebe i ako radi kao tim i mi smo pokazali da kada postavljamo ambiciozne ciljeve, isto tako možemo da isporučimo i rezultate i verujem da je ovaj ekspoze ambiciozan.Dugo sam predano, pažljivo radila na njemu, ali zaista verujem da ćete u prvih 100 dana rada ove Vlade videti, takođe, koliko mi zaista možemo da ispunimo sve ono što smo stavili u ovom ekspozeu i kako to može da doprinese da provučemo taj naš brod koji se zove Srbija kroz ove oluje koje nas čekaju do kraja ove godine i tokom 2021. godine, izazove i da izađemo ponovo kao pobednici na kraju te 2021. i početkom 2022. godine. U to sam zaista ubeđena.I još jedna stvar mi govori o tome, a treba da govori to i ovim ljudima koji nas kritikuju da smo možda suviše ambiciozni,

da im se i na taj način nekako zahvalimo i nekako odužimo za sve njihove napore tokom čitave ove godine. Dakle, svim zdravstvenim radnicima, i lekarima, i medicinskim sestrama, tehničarima, njihovim timovima.Kada sam rekla jutros da garantujem da će ovo biti jedan od apsolutnih prioriteta, ja mogu da kažem da smo mi već do danas popodne potvrdili da ćemo zaista svaki dan na tome raditi. Zbog toga je i kandidat za ministra finansija Siniša Mali morao da izađe, da bi isplanirali da to provučemo i kroz rebalans budžeta koji ćemo predložiti vama, poštovani narodni poslanici, tokom sledeće nedelje.Konačno, nedelje.Konačno, drago mi je što vidim da i oni koji nas kritikuju, kritikuju takođe, pored toga što kažu da smo suviše ambiciozni, i to da ćemo biti vlada kontinuiteta. Ja mislim da je to jedna od najvećih snaga Srbije u poslednjih šest ili sedam godina. Žao mi je što oni to ne prepoznaju.Vlada kontinuiteta znači da vi nastavljate da se borite tamo gde ste stali i nastavljate odmah sutra ujutru, kao što ćemo mi, ako dobijemo vašu podršku, a čula sam da hoćemo, sutra ujutru u osam časova ujutru imati sednicu Vlade i nastaviti da radimo odmah na akcionim planovima koje treba da usvojimo, na nacrtima zakona koje treba da usvojimo da bi na najkonkretniji mogući način, ponovo se vraćam na to, poboljšali kvalitet života svih naših građana.Dakle, nastavljamo da radimo i obećavam da ćete u prvih sto dana rada Vlade videti konkretne rezultate koje mnogi možda u ovom trenutku zaista ne očekuju.Kada kažem vlada kontinuiteta, jutros nisam pomenula to, a čini mi se da je važno da kažem još jednom, mada sam sigurna da velika većina vas to zna, ali zbog građana Republike Srbije, pored toga što ćemo mi biti Vlada kontinuiteta, mi ćemo ostati jedan jedinstven tim sa predsednikom Republike Srbije Aleksandrom Vučićem. To je, takođe, donelo mnogo toga dobrog našoj zemlji i građanima Republike Srbije.Ako pogledate samo naš region, možete videti da smo svedoci toga koliku cenu građani jedne zemlje plaćaju ukoliko postoji frikcija, nerazumevanje, međusobne rasprave između predsednika Vlade i predsednika Republike. Srbija to već dugo nema i zato je Srbija jača i zato Srbija brže ide napred i kakve god bile kritike na tu temu, lične uvrede i prozivke, verujte, to je jedna od stvari koja meni lično najviše znači i za koju znam da da Srbiji daje prednost nad mnogim drugim državama u ovom regionu i širi i da je to nacionalno jedinstvo nešto što se prepoznaje i ceni u svetu i što doprinosi da smo mi kredibilan i pouzdan partner. Mnogi nam zbog toga zavide, neki iz vanparlamentarne opozicije koji nisu mogli da dobiju podršku naroda, ni da pređu taj mali cenzus od 3%. Mislim da je to loše za Srbiju. Treba da se zapitaju onda u stvari da li su njihove političke procene toliko loše i pogrešne da su ih, na kraju krajeva, doveli politički tamo gde se sada nalaze.Još jednom veliko hvala. Zaista očekujem da od ovog saziva parlamenta i od vas, poštovani narodni poslanici, dobijemo dodatnih mnogo ideja i da od vas čujemo šta je to što tišti naše građane na lokalu.Ja vam obećavam da ćete uvek imati u Vladi Republike Srbije nekog ko vas sluša, ko vam odgovara na pitanja i ko vam podnosi izveštaj i o tim pojedinačnim inicijativama, neke od kojih ste vi i danas pokrenuli.Hvala vam mnogo i biće mi čast i zadovoljstvo da u narednom periodu radim sa vama. Hvala. Zahvaljujem se kandidatu za predsednika Vlade Republike Srbije, gospođi Ani Brnabić.Pošto, kao što sam rekao, nema više prijavljenih diskutanata, pošto smo obavili pretres, dozvolite mi samo na kraju da i ja kao sada predsednik Narodne skupštine Republike Srbije, a do pre neki dan član Kabineta Ane Brnabić, izrazim veliko zadovoljstvo i čast što sam imao priliku da radim u toj Vladi.Isto tako i da kažem da sam ponosan na sve ono što smo dobro uradili za ovu zemlju i za ovaj narod u poslednjih osam godina u koaliciji sa SNS i predsednikom Aleksandrom Vučićem, da smo uradili velike stvari za zaštitu nacionalnih i državnih interesa, ojačanu poziciju, spoljno-političku poziciju naše zemlje i za stabilizaciju ekonomskih prilika i ekonomski razvoj naše zemlje.U tom smislu, želim još jednom da se zahvalim svojim dosadašnjim kolegama i predsednici Vlade, koja je i meni bila predsednica Vlade tri godine, i da poželim puno uspeha novom kabinetu.Siguran sam da samo ujedinjena Srbija, samo stabilna i jedinstvena Srbija može biti jaka. Zato budite sigurni da će Narodne skupštine Republike Srbije zajedno sa predsednikom Republike, zajedno sa predsednicom Vlade, zajedno sa Vladom Republike Srbije dati taj ključni doprinos političkom jedinstvu i stabilnosti Srbije. Takođe smo spremni na jednu veoma dinamičnu i aktivnu saradnju i interakciju sa Vladom Republike Srbije, imajući u vidu da Narodna skupština bira i nadzire rad Vlade, ali istovremeno i da rad Narodne skupštine zavisi i od aktivnosti Vlade Srbije, odnosno predlaganja zakonskih akata i drugih odluka koje Skupština treba da donosi, u tom smislu samo da vam kažem da nas ubrzo čeka i očekujemo ponovo u Narodnoj skupštini Republike Srbije.Kao što sam rekao, pošto smo obavili pretres o jedinoj tački dnevnog reda ove sednice, saglasno članu 270. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine zakazujem,

časova.Glasanju, kao što sam rekao, pristupamo za jedan minut.Pre nego što pređemo na glasanje, po našem Poslovniku kandidat za predsednika Vlade i kandidati za članove Vlade nisu u obavezi da prisustvuju glasanju.Polaganje zakletve, a nadam se da će sve biti u redu, je u